danas.U ovom delu rasprave ću se osvrnuti na ova dva zakona koja je, da tako kažem, brani ministri Vujović. Radi se o dopunama Zakona o Agenciji za osiguranje depozita i dopunama Zakona o osiguranju depozita. Kao što smo se juče saglasili, ministre, radi se o temi koja je ipak kompleksnija nego što na prvi pogled izgleda, jer menjaju se samo dva člana u ova dva zakona, odnosno dodaje se po jedan stav u ova dva člana. Reklo bi se da se radi o jednoj takoreći kozmetičkoj izmeni, pod znacima navoda, da me neko ne shvati pogrešno.Međutim, kao što rekoh, problematika je daleko kompleksnija i, da bismo je razumeli, moramo da se vratimo nekoliko godina unazad i onda da malo istorijski gledano sagledamo čitavu situaciju i da vidimo zbog čega je bilo jako važno napraviti ove dve dopune zakona u ovom trenutku.Predmet ova dva zakona jeste omogućavanje veće diversifikacije sredstava koja se nalaze u portfelju Fonda za osiguranje depozita. Fond za osiguranje depozita nije pravno lice, on svoje funkcionisanje ostvaruje u okviru Agencije za osiguranje depozita koja u njegovo ime i za njegov račun obavlja poslove, a jedan deo tih poslova obavlja i NBS u skladu sa svojim smernicama.Kažem, treba se podsetiti nekih događanja iz prošlosti da bismo potpuno razumeli zbog čega je važno napraviti ove izmene, odnosno dopune o kojima danas govorimo. Pre samo nekoliko godina Fond za osiguranje depozita je bio u potpunosti ispražnjen zbog poznatih dešavanja u Agrobanci, Univerzal banci i drugim bankama koje su dovedene na rub propasti. Tada je država bila prinuđena da uzme kredit od Svetske banke da bi, da tako kažem, napunila ovaj fond, odnosno da bi štednju učinila sigurnom, jer Fond za osiguranje depozita upravo i ima tu ulogu da čini štednju sigurnom, odnosno da vrati poverenje, na kome radimo već godinama, štediša u naš bankarski sistem, u čemu smo, čini mi se, napravili dosta dobar rezultat.Osim ovog kredita koja je uzet od Svetske banke, mi imamo jedan kredit, da tako kažemo, u rezervi, kao što ste vi juče rekli, od IBRD koji će biti povučen u slučaju da postoji nekakva potrebe za dodatnim sredstvima. To je odgovor na ono pitanje koje se juče postavljalo, a to je šta ukoliko mi sada jedan deo sredstava deviznih koji imamo investiramo u neke dugoročne hartije od vrednosti, odnosno devizne dužničke hartije od vrednosti Republike Srbije? Pa, čak i da dođe do događaja, koji su rekao bih gotovo nemogući, da moraju da se povuku sredstva iz Fonda za osiguranje depozita, to će reći da neke banke propadnu, mi tada možemo da povučemo ovaj kredit rezervni koji imamo i da taj problem rešimo i na taj način, jer naravno preko noći je nemoguće prodati hartije od vrednosti.Dakle, kao što rekoh, država je uzela ove kredite, a nakon toga je, naravno, Fond ostvarivao prilive sredstava po osnovu redovne premije osiguranja depozita koju banke, u skladu sa zakonom i ostalim aktima, uplaćuju kvartalno i prema dostupnim izveštajima one te svoje obaveze izvršavaju redovno. Na taj način smo mi u proteklih nekoliko godina ovaj nivo sredstava povećali i on je dostigao otprilike ukupno negde oko 310 miliona evra. Dakle, govorim i o sredstvima denominovanim u stranoj valuti i denominovanim u domaćoj valuti. Od toga oko 85%, odnosno oko 260 miliona evra su sredstva denominovana u stranoj valuti, a ostatak od oko 15% je denominovano u domaćoj valuti, a to je negde oko sedam milijardi dinara.Dakle, već iz ovoga je jasno da je ključ je ključ pozitivnog funkcionisanja Fonda za osiguranje depozita u stvari plasman tih sredstava koja su denominovana u stranoj valuti. Zbog toga se mi suočavamo sa problemom u poslednjih godinu i nešto malo više od godinu dana, jer negde od prvog kvartala 2016. godine kamatne stope na depozite u stranim bankama, a govorim o stranim bankama koje se kvalifikuju na osnovu vrlo strogih pravila koja NBS ima za upravljanje deviznim rezervama, se kvalifikuju da se u njih ta sredstva ulože. Tu se radi uglavnom o velikim bankama, kako ste juče rekli, i to velikim bankama koje imaju tzv. „triplej rejting“, odnosno „AA rejting“. Dakle, te banke negde od kraja prvog kvartala obračunavaju negativnu kamatnu stopu na depozite, a već od aprila 2015. godine ta kamatna stopa je bila 0%.Dakle, mi u poslednjih godinu i nešto dana ta sredstva ulažemo po negativnoj kamatnoj stopi, odnosno ostvarujemo gubitak po osnovu tih ulaganja, odnosno deponovanja tih sredstava u strane banke. Recimo, radi ilustracije, u prvom kvartalu 2017. godine ta stopa je iznosila -0,7%. Radi se o Radi se o ne baš tako zanemarljivom gubitku koji mi ostvarujemo po ovom osnovu. Istovremeno hartije od vrednosti koje ispunjavaju uslove Narodne banke, govorim o stranim hartijama od vrednosti, koje ispunjavaju kriterijume Narodne banke za investiranje, odnosno ulaganje sredstava u njih, takođe imaju negativne prinose.Dakle, za razliku od kamatnih stopa stranih banaka na deponovanje sredstava i hartija od vrednosti stranih u koje možemo da ulažemo a govorimo naravno o najkvalitetnijim i najreferentnijim finansijskim institucijama u svetu i finansijskim instrumentima, naše kamatne stope, odnosno kamatne stope u Srbiji na devizne dužničke hartije od vrednosti su pozitivne.Kao pozitivne.Kao primer ću navesti samo nekoliko poslednjih aukcija koje su održane u Republici Srbiji, kada je reč o deviznim dužničkim hartijama od vrednosti. Recimo, 20. marta 2017. godine održana je aukcija pedeset tronedeljnih zapisa deviznih Republike Srbije i ostvarena je kamatna stopa od 0,74%. U februaru mesecu je bila aukcija dvogodišnjih zapisa na kojoj je kamatna stopa bila 1,05%. u drugoj polovini aprila je bila aukcija zapisa trogodišnjeg gde je kamatna stopa bila 1,89%. Čini mi se da je na petogodišnje zapise poslednji put bila 2,85%, ispravićete me ako sam pogrešio u ovoj poslednjoj decimali, a na desetogodišnje zapise 4%. na sve zapise pozitivne kamatne stope.Umesto ostvarivanja gubitaka na osnovu deponovanja naših sredstava u strane banke ili ulaganje u strane hartije od vrednosti, mi promenom ova dva zakona omogućavamo da po ovom osnovu ostvarujemo dobitak. Važno je reći, ono što je ministar juče spomenuo a ja bih da potvrdim, zakon daje mogućnost da ova sredstva devizna investiramo u domaće hartije od vrednosti, naravno, denominovane u stranoj valuti, a ne obavezu. Dakle, niko nije u obavezi da ta sredstva investira u domaće hartije od vrednosti, već ta mogućnost postoji, naravno, u skladu sa procenama koje bude obavila Agencija za osiguranje depozita, Narodna banka Srbije, ta sredstva će se na odgovarajući način treba da naglašavam da su devizne hartije od vrednosti koje emituje Republika Srbija i Narodna banka Srbije nerizične. Mi ovde govorimo uglavnom o hartijama od vrednosti Republike Srbije zato što Narodna banka Srbije u 2016. i 2017. godini nije emitovala devizne hartije od vrednosti, prema tome u ovom trenutku postoji mogućnost ulaganja isključivo u hartije od vrednosti Republike Srbije.Da bi građanima bila potpuno jasna matematika ovoga o čemu govorim, daću samo primer koliki je gubitak ostvaren u 2016. godini po osnovu ovog ulaganja sredstava u strane banke, odnosno ukoliko je nešto bilo ulagano u hartije od vrednosti. Dakle, ostvareni rashod po osnovu investiranja ovih sredstava u inostranstvo, odnosno po osnovu inoplasmana, u 2016. godini je bio 572.000 evra. Dakle, mi se ovde suočavamo sa jednom, to je već više kolega upotrebilo tu reč, paradoksalnom situacijom. Mi govorimo o Fondu za osiguranje depozita. Logično je da taj fond svoja sredstva uvećava. On ih, doduše, uvećava zahvaljujući prilivu od banaka, ali ih smanjuje po osnovu negativnih kamatnih stopa i po osnovu kamatne stope koje plaćamo na ova sredstva koja smo povukli od Svetske banke, i to je paradoks. Nije, naravno, finansijski neodrživa situacija, ali jeste logički neodrživa situacija da mi ostvarujemo minuse u Fondu za osiguranje depozita, da on posluje negativno, što se dogodilo u 2016. godini.Dakle, godini.Dakle, ukoliko ne bismo doneli ovaj zakon ili ga ne budemo izglasali sledeće nedelje, u 2017. godini ćemo ostvariti propuštenu dobit od 2.000.000 evra. To vraća, u suštini, na izvestan način svaki građanin Republike kroz budžet iz koga se ta sredstva na izvestan način moraju nadoknaditi. Ta propuštena dobit znači ono što bismo ostvarili plasmanom ovih sredstava u domaće hartije od vrednosti minus gubitak sa negativnim predznakom, naravno, koji bismo ostvarili time što ta sredstva plasiramo u strane hartije od vrednosti, odnosno u strane banke.Da bismo u potpunosti opravdali oročeno trajanje ovog zakona, moramo da znamo, a to su procene stručnjaka, da će se kamatne stope u EU, odnosno u evrozoni, da budem potpuno precizan, oporaviti tek negde u 2018. godini, a da će tek u 2019. godini biti moguće ostvarivati pozitivne prinose na plasman sredstava van naše granice. Dakle, ovo što smo mi uradili, ova izmena koju smo napravili, u kojoj se jasno kaže da se ova sredstva mogu ulagati u domaće hartije od vrednosti, dokle god se ispunjava uslov da su u inostranstvu negativne kamatne stope, je sasvim opravdano, jer ćemo barem naredne dve godine ostvarivati dobit, umesto da imamo propuštenu dobit ili gubitak, kako god želite.Fond za osiguranje depozita, naravno, nije profitabilna organizacija, ali to ne znači da on treba da posluje sa gubitkom ili da ima propuštene dobitke, naprotiv, on treba da ostvaruje pozitivno, da kažem, poslovanje. Jer tim pozitivnim poslovanjem mi smo u stanju da sačuvamo supstancu fonda i da time štednju učinimo sigurnijom. Obratite pažnju, ovde se ne radi samo o štednji građana, koja je naravno vrlo važna, nego se radi o štednji preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća koja su pokretač svake ekonomije. Dakle, mi na ovaj način šaljemo poruku o stabilnosti finansijskog sistema, o sigurnosti štednje i time, naravno, pospešujemo da ta štednja raste, što je vrlo važno za bilo kakav investicioni ciklus u budućnosti. Naravno, promenom ova dva zakona se ostvaruju i pozitivni efekti za budžet, to nije sporno, ali to nije bila primarna intencija menjanja ova dva zakona, nego naprotiv, briga o štednji, odnosno o štedišama.Na kraju da zaključim, pa ću nastaviti u vremenu ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe, da ova dva zakona ukoliko ne promenimo, mislim da bi to bilo krajnje neodgovorno ponašanje sa naše strane. Zahvaljujem.

želim da pohvalim one predloge koje danas imamo na dnevnom redu, da kažem da ću podržati sve tačke dnevnog reda u danu za glasanje. Ono što hoću da istaknem to je da ova Vlada i ministar finansija rade apsolutno dobre stvari za našu državu. To su i građani potvrdili na prethodnim izborima.Ono o čemu govorimo danas jeste i ovaj zajam od 15 miliona u svrhu ostvarivanja projekta modernizacije energetske mreže u Srbiji. To su jako važne stvari za sve naše građane, životne stvari, nešto što čini svakodnevnicu svakog čoveka u Srbiji.Juče razgovaram sa dvadesetak građana koji su došli da razgovaramo i svi su pratili sednicu koju smo juče imali u Skupštini Srbije. LJudi se prosto čude da neko da sebi za pravo da kritikuje zaduživanje kome smo juče pristupili u ovoj raspravi, ali čuli smo i od nekoga da je dug loš drug. Tačno, ali onda kada uzimate zelenaške kamate, onda kada su kamate osam i više procenata, onda kada ostavite ljude na ulici bez posla, onda kada EPS, recimo, 2010. godine, podigne preko 20% cenu električne energije, a ostvari gubitak preko 20 milijardi dinara. E, to je to je ono što je primer kako više u Srbiji ne sme da se vodi nijedno javno preduzeće.Imali smo situaciju, nekada su sva javna preduzeća bila apsolutni gubitaši. Danas EPS ostvaruje profit i zarađuje. Kako to neki vide budućnost javnih preduzeća možemo da vidimo i po tome kako su ih vodili. Gde je Srbija bila do 2012. godine i gde je danas 2017. godine? To su vrlo jasne činjenice koje o tome govore. U Srbiji se do 2012. godine, istina je, radilo, gradilo, ali samo na placevima tajkuna, političara i miljenika onih koji su bili uz tadašnji režim. Tada nije bilo kranova, nije bilo rada, nije bilo investitora, nije bilo ničega u ovoj zemlji, samo je bilo haosa i pljačke. To se najbolje zna u Smederevskoj Palanci kako je bilo, zna se ko ima vile, zna se ko ima skupe automobile, zna se ko ima satove od više desetina hiljada evra, sve se to zna. Ali ono što je važno, mi ćemo da nastavimo da radimo, da razvijamo i naš energetski sistem, energetsku mrežu da unapređujemo, da modernizujemo, da građanima olakšavamo svakodnevni život, da im poboljšavamo uslove života, da se ljudi zapošljavaju, da privlačimo nove investicije.Rast je do 2012. godine, opet se vraćam na taj period, bio konstantan, ali samo na deviznim računima onih koji su tada vodili Srbiju. Gde je Srbija došla u to, kako oni kažu, zlatno doba demonkratije, ja to volim da kažem, za vreme tih vlastodržaca. Imali smo 25% nezaposlenost. To su ti stručnjaci koji su tada vodili Srbiju, koji se danas na to smeju, jer njih to čini srećnim kada je u Srbiji nezaposlenost velika, njihovi partnerski kadrovi su stoprocentno tada bili zaposleni. Korupcija i kriminal su bujali u Srbiji. Srbiju su vodili tajkuni, a danas tajkuni odgovaraju pred domaćim pravosuđem.EPS je apsolutno dotakao dno u vreme vlasti prethodnog režima. Srbija bila na korak do bankrota. Nikada u svojoj istoriji Srbija nije tako loše ekonomski stajala. Danas je u Srbiji nezaposlenost smanjena sa 25% na 13%. Danas se više ne zadužujemo sa 8% i to govore i ovi najnoviji krediti koje uzimamo za razvoj Elektromreže Srbije i za „Nikolu Teslu“ od 0,8% kamate. Danas Srbija apsolutno se gradi, radi, ide napred, rade njeni građani, ne rade tajkuni. To je ono što je bitno. Otvaraju se fabrike, preko 55 fabrika za četiri godine je otvoreno u Republici Srbiji. Koliko je otvoreno ranije?Priča neko ovde, puna im usta Evrope, pa koliko poglavlja su ti neki otvorili i zatvorili. Nula, apsolutna nula u poglavljivama, a minus na računima građana Srbije, minus u kasi Srbije do 2012. godine. Danas smo plusu, idemo snažno napred, građani to podržavaju, puna podrška i ministru Vujoviću i ministru Antiću i premijeru Aleksandru Vučiću u onom poslu koji rade za Srbiju.(Radoslav

još pre pet godina smo znali da je misija Kolubare da redovno snabdeva termoelektrane ugljem, da na našem najvećem polju gde nema više uglja i da nam trebaju novi kopovi. Za to najpre moramo obezbediti sredstva, pa postati vlasnici zemljišta, pa pa rešiti infrastrukturu, obezbediti opremu za nove kopove, da moramo izmesti deo ibarske magistrale, rešiti tok reke Peštan. Da je potrebno u Kolubaru investirati 140 do 150 miliona eura godišnje i da je ciklus otvaranja novog kopa i na zapadu oko 20 godina. To nije isto što i otvaranje semafora, nadstrešnice za bicikle ili ograde bašte Doma vojske u Novom Sadu.Danas, pet godina kasnije deluje da nismo mnogo odmakli od toga za razliku što Kolubara deluje da više nije sposobna jednako da sama investira iz sopstvenih izvora. Nisu nam otvorena polja Vreoci, Veliki Crljeni, a na poljima B i D nije uklonjena jalovina. Misija Kolubare da proizvede 28 do 30 miliona tona godišnje uglja je, kako sada deluje, ugrožena.Razumeli smo ministra da su polja E, G i Radiljevo u pripremi i da je potrebno 250 miliona evra investicije koju EPS navodno obezbeđuje iz tekućeg poslovanja, ali to se kosi sa izjavom premijera koju je dao za 1. maj da će Vlada taj novac investirati. Mislim, Vlada nema taj novac, to je novac građana i privrede koji uplaćuju u budžet, pa bi trebalo biti oprezan i precizan i iskren u izjavama. Ne bi želeli da ponovo kroz pet godina neka druga vlada, neki drugi premijer i ministar opet lagodno najavljuju da samo treba izmestiti jednu reku, par sela, dalekovode, deo Ibarske magistrale, kao da su to nastrešnice za bicikle.Dakle, investicije jesu potrebne i pozdravljamo ih, ali je sporno finansiranje kredita uz državne garancije. Bolje je nego da je iz budžeta, ali je lošije nego da je iz sopstvenih izvora. Mi nemamo sporazum. Ne znamo šta je tačno u tim projektima predviđeno. Po članu 61. Zakona o javnim preduzećima, javno preduzeće kome trebaju garancije dužno je da za njih Vladi predstavi poseban program sa namerom i dinamikom korišćenja tih sredstava. Lepo bi bilo da te informacije budu javno dostupne, jer je to garancija javnim novcem i zato je to javni interes da se to zna. Ovako, ostaje da verujemo da se garancija daje za najsavremenije tehnologije koje će doprineti očuvanju životne sredine i da će projekat biti uspešno realizovan. Sve na reč,

u februaru 457, u martu 827 miliona kilovat sati i frapantnih 22,9% manje struje. O tome je bilo reči i juče.Ovo ne može biti posledica istorijski hladnog januara, jer pad je zapravo počeo još u decembru. Takođe, saznajemo da je to napravilo štetu u vidu izmakle koristi koja se može izmeriti na nekih 300 miliona eura da je ta struja proizvedena pa izvezena ili 370 miliona evra da je ta struja napravljena i prodata domaćinstvima sa jednotarifnim brojilima.Takođe, iz medija saznajemo da u EPS imamo otprilike i po jednu aferu kvartalno. Tender oko ispumpavanja vode iz Kolubare, dodavanje decimala na cenu struje, uvećani decembarski računi koji su posle peglani, a sam bog zna kako jer je očigledno bilo da je dan za očitavanje promašen, pa ne znam kako je izvedeno konačno stanje koliko je EPS građanima uzeo više.Uprkos tome mi treba da verujemo na reč bez uvida u konkretne sporazume da će ove garancije ostati van funkcije i da javnim novcem ti krediti neće biti vraćani. EPS je potencijalno veliki problem jer je prošle godine u ovom budžetu doprineo sa 87,4 milijarde dinara, znači, svaki dvanaesti Sve što ne proizvede moraće da uveze i to će stvoriti pritisak na kurs dinara. Zašto teramo EPS da 50% dobiti uplaćuje u budžet što je u 2015. i 2016. godini bilo preko 12 milijardi dinara ako će ga, kako premijer i predsednik kaže, Vlada finansirati. Dakle, daje novac u budžet, pa onda iz budžeta uzima nazad, sa 250 miliona evra investicije premijer je rekao da će Vlada investirati.Konačno, hajde da vidimo alternativne izvore novca za EPS. Dužnici, samo RTB Bor grupa duguje 67 miliona evra za struju, 10. marta 2017. godine. Ovo su podaci sa sajta EPS. Projekat za koji dajemo garanciju, 45, RTB duguje 67, poređenja radi. To je rezultat politike, odnosno izostanka političke volje da se u javni sektor uvede red. To je rezultat negovanja jednog lokalnog šerifa u RTB Boru koji stranačke plakate lepi po privatnoj imovini, pa kada se vlasnik te privatne imovine usprotivi, on kaže – vidi kako si ružna, gađaću te telefonom, jer mu je dozvoljeno da ne mora da se ustručava ni pred televizijskim kamerama. On drži Bor vladajućoj većini i isporučuje ga od izbora do izbora i zato mu se sve to toleriše da nakon investicionog ciklusa RTB Bor ode u stečaj, odnosno u pokušaju da se od stečaja spase.Isto tako moram da pitam, šta je teže naplatiti struju RTB Boru ili srušiti nelegalnu gradnju u Novom Pazaru. Pored toga, Železara Smederevo, 38 miliona eura duga, ta uspešno prodata železara sa dugom koji je ostao na leđima poreskih obveznika Srbije. Železnice, 21 milion evra, sa 67 RTB Bora to je ukupno 126 miliona evra, od ova tri dužnika EPS na 10. mart 2017. godine.Pored

Dakle, kod obe kompanije postoji trend da obaveze rastu mnogo brže od prihoda. Dakle, vidi se ovo divergiranje, dakle ovo je rast obaveza, a ovo je rast prihoda koji je mnogo blaži.U suštini EPS je problem koji može puno da nas košta ako se nastavi partijsko kadriranje, ako se nastavi forsiranje proizvodnje, ceđenjem presušenih kopova i raubovanje već dotrajale opreme i insistiranje na profitabilnosti i punjenju budžeta kako bismo se hvalili smanjenim budžetskim deficitom umesto da u EPS investiramo i da otvaramo nove kopove. Dakle, to je pitanje politike vođenja EPS. Inače, što se samih investicija tiče one su naravno preko potrebne i nisu sporne. Uslovi koji su navedeni u obrazloženju predloženih zakona, kamatne stope i sve ostalo, to je naravno u redu. Hvala. Uvaženi narodni poslanici, dame i gospodo, želeo bih naravno da se zahvalim poslanicima: Bojaniću, Manojloviću, gospođi Nataši St. Jovanović, ako sam dobro razumeo, LJiljani Malušić, Zvonimiru Đokiću, Marku Gavriloviću, gospodinu Baueru, Filipoviću na podršci ovim zakonskim rešenjima i činjenici da su pre svega podržali značaj ovih investicija vezano za energetski sektor.Želim naravno i da iskomentarišem neke od navoda kolege Đurića koji je u dobroj meri pokazao visok stepen znanja o problemima sa kojima se suočavamo u Kolubari, ali u određenoj meri pre svega, pre nego što to iskomentarišem, morao bih da neka svoja neslaganja iznesem.Dakle, 22% smanjenje u martu, ne u celom kvartalu. U celom kvartalu je smanjenje 14% u odnosu na jednu od najvećih proizvodnji u 2016. godini koju smo imali. Kada bismo to posmatrali u odnosu na neke godine ranije, to i čak bilo i veća proizvodnja u mnogim godinama od 2001. godine.Ponavljam, ono što sam juče rekao od početka, za nešto više od godinu dana, jer moramo imati neke vremenske intervale, ne možemo zaključke izvlačiti iz jednog meseca, jednog dana ili itd. Znači, u nešto više od poslednjih godinu dana godinu dana EPS je na trgovini struje, znači uvoz-izvoz zaradile 30 miliona evra.Vi ste u pravu da smo mi u prva tri meseca, zato što nismo imali planiranu proizvodnju imali određeni uvoz. Mi taj uvoz nismo krili, to je uvoz za 47 miliona evra, ali uveži poslaniče 47 miliona evra kada uvezemo, ne može da vredi 300 miliona ako bi ga izvezli, tako da dajte da samo vodimo računa u potpunosti o podacima. Znači, ta neproizvedena količina energije koja nam je bila potrebna bi koštala nekih 40-ak miliona miliona evra, odnosno bi vredela 40-ak miliona evra. Ne bi mogla da vredi 300 ni kad bi je prodali građanima po jednom tarifnom brojilu. Ona bi mogla da vredi 300 kada bi prodali potrošačima u Danskoj ili Nemačkoj. Ali, ne u Srbiji. To je jedna stvar.Druga stvar, RTB, hoću da iskomentarišem ovih nekoliko poverilaca. Pre svega želim da istaknem da smo mi uveli ozbiljan red u naplatu. Podigli smo naplatu na više od 95% procenata. U trenutku kada sam ja došao za ministra, naplata je bila katastrofalna pre svega kod privrede, pre svega kod preduzeća u restrukturiranju i to je bilo simbolično. Danas je i ta naplata vrlo ozbiljna.Mi u ovom trenutku možda imamo jedan, dva problema, pri čemu nije nijedan od ovih koji ste vi nabrojali, tu pre svega mi je problem Resavica, koja ne plaća struju i koja ima povećanje svog duga. Ako ste gledali pažljivo, mi objavljujemo svakog meseca na sajtu EPS-a i na sajtu Srbijagasa stanje dugovanja 20 najvećih dužnika, pri čemu videćete da većina od njih ima smanjenje svog duga od početka godine. I RTB i ostali najveći dužnici uključujući i Železnice Srbije. Tako da je to ta naša politika. Znači, plaćajte, to su istorijski dugovi. Plaćajte tekuću obavezu i smanjujte stari dug, jer otprilike 20 najvećih većina upravo tako funkcioniše.RTB Bor je u UPPR on ima po UPPR sve obaveze za električnu energiju

„Hestil“, znači novi vlasnik železara, od trenutka kada je preuzeo sve svoje obaveze redovno izmiruje. Ovo što se vodi kao dug Železare Smederevo to je onaj istorijski dug koji je ostao nepokriven. Nije novi vlasnik preuzeo

nemamo bilo kakav problem.I da se vratim na ono esencijalno pitanje Kolubare. Prvo, apsolutno pouzdano 250 miliona evra, odnosno 31 milijarda, to su sredstva za investicije i održavanje koje idu sa EPS-ovog računa za te projekte i poslove u Kolubari. premijer je to apsolutno tako rekao. On je rekao odobrili smo 250 miliona evra da se investira u Kolubaru. Iz sredstava EPS-a, niko nije pominjao da će to biti iz budžeta Republike Srbije od poreskih obveznika. Pa kako ljudi? Zašto bi to radili kada imamo za to planirana i predviđena sredstva, koja smo dali nalog rukovodstvu EPS-a da u 2017. godini učini maksimu napora da ta sredstva potroši. I mi u ovom trenutku radimo više stvari.Završili smo na Revizornoj komisiji projektnu dokumentaciju za izmeštanje Ibarske magistrale, u dužini od 7,4 kilometara. Završili smo, dobili smo na Revizorskoj komisiji svu dokumentaciju za izmeštanje reke Peštan, i paralelno sa tim izmeštanjem puta Vreoci – Kruševica.Ta tri ključna infrastrukturna projekta omogućavaju nam da uđemo u dva od tri naša prioriteta. To su polje E, polje G i radio. Sa svim ovim sredstvima, sa nabavkom dodatne opreme mi, već u 2017. godini počinjemo sa ozbiljnijim aktivnostima i već rudarskim aktivnostima na polju E a već u 2017. godini ulazimo sa prvim sistemom u Polje Radljevo, izgradnju stanica i svega ostalog što će nam biti neophodno.Ulazimo sa prvim sistemom za otkrivku u 2018. i nabavku ozbiljnog sistema za proizvodnju na Radljevu, koji je kapitalno važan za budućnost Kolubare, jer on treba sutra, odnosno za četiri godine, zamenski kop, umesto Tamnave Zapadnog polja.

Okej, izmakla korist u vidu neproizvedene struje, ne mora biti 300 ili 370 miliona evra, neka bude i 47, koliko kažete da je kompenzovano iz uvoza. Ovaj projekat sada koji će se kreditirati je težak 45 miliona evra, čisto radi usporedbe.Još jedna primedba, naplata je posao menadžmenta, a ne ministarstava. Dakle, ja poštujem vašu konstataciju da je naplata popravljena kada ste vi došli kao ministar, tako ste rekli. Više bih voleo da su javna preduzeća uređena tako da menadžment je primarno zadužen za naplatu, a ne izvršna vlast, inače nam ne treba menadžment, onda je Vlada menadžer u svim javnim preduzećima, jedan i jedini.Što se tiče poboljšanja naplate tabela, prirast duga u 2016. godini RTB Bor je samo u 2016. godini imao prirast duga od 32 miliona evra, dakle ovde su tri stavke, ovo je tabela EPS, no okej, ako kažete da je naplata popravljena možemo i to proveriti na sajtu EPS.Samo još jednom da ponovim, dakle dug Železare Smederevo od 38 miliona evra, uprkos najuspešnijoj prodaji Železare Smederevo u istoriji srpske privrede, 38 miliona evra duga Železare, ostalo je na leđima građana Srbije. Hvala. predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsednici Vlade Republike Srbije, evo danas i juče pred nama set zakona i odluka, naravno svi važni za svakodnevni život građana Srbije, ja ću u ovom izlaganju da se osvrnem, pre svega na dva, a tiču se kreditnih linija za preduzeća u oblasti energetike i garancije koje su ovim zakonom predložene da se daju od strane Republike Srbije ka Nemačkoj Razvojnoj banci.Naime, kada je u pitanju ovaj prvi, o davanju garancije Republike Srbije Nemačkoj Razvojnoj banci za zaduženje Elektromreže Srbije, a tiče se pre svega programa energetske efikasnosti. Mislim da je ministar Antić juče u uvodnom delu izneo uvodnom delu izneo jedno šire viđenje tog programa i veoma jasno da se radi o programu koji povezuje istočna istočna evropska tržišta sa zapadnim i samim ovim programom Srbija postaje negde deo tog zajedničkog programa.Biti inače u društvu jedne šire zajednice, mislim da je i te kako značajno za državu i za društvo, uopšte, pa tako i u ovome. Međutim, ono što sam zapazio, prosto mi je ovaj primer simbolika onoga što imamo u političkom smislu i to ovih dana.Naime, kao što u ovom momentu postajemo veza između istoka i zapada kada je u pitanju energetika, svedoci smo ovih dana učešća predstavnika Vlade Republike Srbije, na čelu sa premijerom, na jednom forumu u Kini. Velika počast i veliko uvažavanje od istočnih partnera za predstavnike Vlade Republike Srbije, uz istovremenu saradnju sa, da kažem, predstavnicima tzv. zapadnog sveta.Mislim sveta.Mislim da je poređenje sa ovim potpuno adekvatno i u stvari i jeste slika i prilika onoga što danas Vlada Republike Srbije čini u političkom smislu. Mala zemlja, očigledno, ali, kao i u ovom programu, otvara mogućnost saradnje sa svim partnerima i na istoku i na zapadu. Samim tim, pozicionira sebe kao potencijalnog lidera u regionu, u jednom slučaju lidera u realizaciji infrastrukturnih projekata, lidera u promociji mira i političke stabilnosti u regionu, a u drugom slučaju kao lidera u oblasti elektroenergetike. To svakako mora imati uticaj na ukupan društveni privredni ambijent.Gledajući strogo sa ovog finansijskog aspekta, mislim da je jasno da u ugovoru kamata od 0,8% jeste nešto što je povoljno, imajući u vidu celokupnu situaciju na finansijskim tržištima.Ono što je važno, pre svega radi građana Srbije koji ovo gledaju, pokušali su pojedini poslanici juče u toku dana da iznesu tezu i utvrde tezu po kojoj Vlada Republike Srbije zadužuje građane ovim kreditom, naprotiv, moram da kažem da nije tako, čisto radi građana Srbije. U ovom ugovoru postoji član 4. koji jasno definiše da ukoliko „Elektromreža Srbije“ ne izmiruje redovno svoje obaveze, garant tj. Republika Srbija, u ovom slučaju, može automatski inicirati naplatu sa računa „Elektromreža

o kome ću danas, takođe, ukratko, odnosi se na garancije Republike Srbije, a u korist takođe Nemačke razvojne banke. U pitanju je modernizacija sistema za otpepeljivanje za otpepeljivanje TE „Nikola Tesla“. Mislim da, kao što je ovo jedan energetski iskorak, se ovde radi o jednom ozbiljnom ekološkom iskoraku. Najbolje o tome mogu govoriti stanovnici Obrenovca i u svakom slučaju nešto što je za pohvalu, kada je u pitanju i „Elektroprivreda“, ali i Vlada Republike Srbije.Čisto da pojasnim, to je jedan ozbiljan posao koji je pred

za to predviđena odlagališta.I u ovom ugovoru postoji član 4. koji jasno definiše da građani Srbije ni na koji način ne mogu snositi finansijski rizik nevraćanja ovog kredita, tako da i tu otpada ona teza da građani Srbije na ovaj način postaju zaduženiji.Međutim, čuli smo juče, takođe, od pojedinih poslanika, koji valjda, pokušavajući da uđu u ovaj parlament, bili su spremni da menjaju i veru i naciju i stranke i Bog zna šta sve ne, da se radi o laganoj pripremi za da se radi o laganoj pripremi za privatizaciju EPS. Naime, čisto radi građana Srbije, da znate, radi se o modernizaciji i domaćinskom upravljanju u EPS. Međutim, Međutim, uvaženi ministre i uvaženi predstavnici Vlade, šta god da uradite, ako se domaćinski odnosite i modernizujete sistem, onda ga spremate za prodaju, a ako ne radite ništa, onda ste neradnici.Mislim da je narod najbolji sudija. Narod je to shvatio i povremeno na izborima tim i takvim političkim predstavnicima pošalje jasnu poruku. Poruka u aprilu je bila veoma jasna i ubedljiva. Mislim da će i poruka u ovom parlamentu kada su u pitanju i ovi predlozi zakona biti jasna i s tim u vezi evo i moja malenkost kao narodni poslanik čisto na kraju da dodam da ću u danu za glasanje podržati predložena zakonska rešenja. Hvala

od Republike Srbije, odnosno iz budžeta Republike Srbije, koji se plaća novcem poreskih obveznika, odnosno svih građana ove zemlje.Dakle, radi se o garanciji na kredit, ne o samom kredit. Da objasnim za one koji su možda slabije upućeni,

on biti nadoknađen iz budžeta Republike Srbije novcem poreskih obveznika.Ovo je pitanje direktno za ministra finansija, zbog toga što je on taj koji brine o novcu poreskih obveznika. Imam ovde neke podatke koje su utemeljeni na podacima Ministarstva finansija, objavljeni u jednoj studiji parlamentarne budžetske kancelarije, koji nam pokazuju u periodu od 2012. do 2016. godine kako se kreću aktivirane garancije. Dakle, to su te garancije koje dajemo uglavnom javnim preduzećima za neke svoje potrebe.Recimo, potrebe.Recimo, 2012. godine aktivirane garancije 3,7 milijardi dinara, a onda raste, raste, raste, pa 2016. godine 39,1 milijarde dinara. Dakle, trend je da se garancije koje su date sve više i više aktiviraju. To je trend i to bi trebalo vas, gospodine ministre, da zabrine malkice više od svih građana ove zemlje koji učestvuju u finansiranju, odnosno u davanju tih garancija, zbog toga što ste vi prvi koji ste zakonski odgovorni za to na koji način se troši taj novac i kome se zapravo daju te garancije.Ja ću da vas podsetim na nekoliko detalja koji predstavljaju činjenice, a to je da je pre otprilike godinu i po ili dve dana Vlada najavila da više neće biti garancija javnim preduzećima, da će se sa tom praksom prekinuti, zbog toga što se videlo da je trend takav da kada date nekome garanciju, da je to faktički kao da ste bacili novac u bunar bez dna.Na delu je nešto što vi, gospodine ministre, sigurno znate, pošto ste ekonomista, zove se moralni hazard, kada neko zna da će bilo koja pogrešna poslovna odluka koju napravi, recimo, u tome što uzme neki kredit, pa ga onda pogrešno investira i na bilo koji način donese pogrešnu odluku i ne uspe da vrati taj kredit, ako zna da postoji neko ko će da pokrije taj gubitak, on neće mnogo ni da se trudi da ta oluka bude poslovno dobro utemeljena utemeljena i da se dobro realizuje.Dakle, mi dajemo danas garanciju jednom državnom preduzeću koje je veoma važno, koje treba da postoji i koje treba da postoji u javnim rukama, to jest u državnim rukama, koje iz godine u godinu pravi sve veće i veće gubitke, odnosno pravi sve veće i veće dugove, dok mu se, s druge strane, poslovni prihodi, odakle bi mogli da se finansiraju ti dugovi, ostaju manje, više isti.Ja ovde imam jedan grafikon. Malopre je kolega Đurić pokazao to i ministra energetike bi takođe zamolio ako može da odgovori, pošto malopre nije odgovorio, ne znam da li kamera može to da uhvati, ali, kao što vidite, ovde ova prava linija su prihodi EPS-a od 2012. do 2015. godine, a ovo su obaveze. Obaveze rastu, rastu, a prihodi ostaju isti. Sada su obaveze daleko iznad prihoda. Neću da ulazim u brojke, da ne maltretiram ovde gledaoce, ali dajemo novac preduzeću, a ne znamo zbog čega u zadnje tri ili četiri godine, nemam podatke za 2016. godine, to preduzeće pravi daleko veće gubitke od prihoda koji je sposobna da uradi. Da li može neki, recimo, komentar u vezi toga?Druga toga?Druga činjenica, od 2013. godine sadašnji izabrani predsednik, još uvek aktivni premijer, a tada prvi potpredsednik Vlade, makar jednom godišnje pomene kako je jako ljut na direktore javnih preduzeća zbog toga što pravi gubitke i kako će ih sve do jednog smeniti sa te pozicije.Jednom je čak polomio kvaku u svojoj kancelariji zbog toga što je bio toliko ljut i neprekidno daje takva obećanja makar jednom godišnje kaže tako nešto. Mediji to prenesu, svi očekuju, samo nema tih smena. Ostaju direktori javnih preduzeća na onim mestima na kojima su i bili, iako neprekidno prave gubitke.Smenio je, doduše, jednog prošle godine, upravo direktora „Elektroprivrede Srbije“, zbog toga što, kaže, nije se baš pridržavao Vladinih mera štednje koja je Vlada nametnula. Da li znate šta je tačno bio razlog? Pa, kupio je čovek mimo plana dva veoma skupa automobila, zaista. I to je neka vrsta finansijskog rasipništva oko koga svi treba da budu stvari, gledajući dug koji EPS pravi u zadnjih nekoliko godina, koji ne može da se vrati, odnosno koji se vraća državnim parama kroz garancije koje dajemo, mi se da je to bilo smenjivanje direktora zato što je neovlašćeno kupio kutiju žvakaćih guma, iako, recimo, svakog meseca, odnosno svakog dana ide u kockarnicu i tamo troši silne pare. Zbog toga nije smenjen, nego zbog toga što je kupio dva automobila.Sadašnji direktor, koji ima relativno nepoznatu i u informacijama neproverljivu biografiju, je tu malo više od godinu dana i na njega je premijer bio besan zbog toga što je napravio dug, ali ga ipak do danas nije smenio. Šta mislite zbog čega? Ne da ga nije smenio, nego sada šalje vas, gospodine ministre, i drugi gospodine ministre, da nas ovde ubeđujete kako treba da damo kredit istom tom preduzeću koje vodi sadašnji vršilac dužnosti direktora, koji je i napravio ovaj ogroman dug koji sada EPS ima.Recimo, u 2016. godini, zbog neplaćenih obaveza EPS-u i „Srbijagasu“, razne lokalne samouprave, državna preduzeća, druga preduzeća koja imaju mešovito vlasništvo, nagomilali su dug u „Srbijagasu“ i EPS-u oko 160 miliona evra. Ništa ne znamo kako je to moguće. Ništa nam ne pričate o tome kako je to moguće.Mi bismo želeli, naravno, da podržimo modernizaciju svih javnih preduzeća, to uopšte nije sporno, ali bi vas molili da ako možete sada, a ako ne sada, onda neki drugi put, kada dođete da tražite odobrenje za ovako veliki novac, za ovako veliku garanciju, objasnite poslanicima kakvo je stanje u preduzećima kojima treba da garantujemo ove dugove. Zbog čega samo preduzeće nema dovoljno sredstava da isfinansira ovu investiciju? Pa, nema dovoljno sredstava zbog toga što je, recimo, RTB Bor napravio dug od 30 miliona evra, pa onda „Politika“, PKB, „Resavica“, „Jumko“, „Industrija motora Rakovica“, zbog čega tim preduzećima tolerišu neplaćanje struje? Da su možda sva ta preduzeća plaćala struju na vreme, EPS bi sam imao dovoljno sredstava da garantuje ovaj dug.O tome nam ništa ne govorite, a to su podaci koji nas interesuju. Mi nismo stručnjaci u tome, osim možda nekih ovde pojedinaca, ali nismo stručnjaci u tome da znamo sve te tehnikalije, detalje i na šta će tačno ovaj novac da ode u smislu modernizacije EPS-a. To znaju ljudi koji tamo rade, niti stručnjaci, i to nije diskusija na koju treba da ode najveći deo ove rasprave. Ali, kako se troši novac poreskih obveznika, o tome treba da pričamo, jer mi smo predstavnici tih poreskih obveznika u ovoj Skupštini.Nadam

jako dobar projekat i nužan projekat. To otpepeljavanje je projekat kojima se prvo približava poštovanju široko usvojenih standarda u zaštiti prirodne sredine i poštovanju ekoloških standarda koje Evropa očekuje i da je to u našem interesu, a ne nametnuto sa strane. Drugo, da većina i elektroprivreda i zemlja i preduzeća dugoročne projekte finansira iz dugoročnih izvora, kvalitetnih subvencionisanih izvora. Ovo je takav izvor. KFW je Razvojna banka koja po subvencionisanim stopama daje kredite. Ako biste izračunali takozvani grant element, element poklona, tako što biste komercijalnom kamatnom stopom

i sa naše strane i u KFW koji su ovo odobrili uradili svoj posao kako valja. Pretpostavljajući to, smatram da je ovo dobra odluka.Jako je važno da u razgovoru uvek imamo u vidu to u kojoj se situaciji nalazimo i koje mogućnosti imamo. Ovde imamo samo dve mogućnosti, jedna je da ne prihvatimo ovo finansiranje KFW ili da ga prihvatimo. Uvek ima to, KFW, samo to može da bude, nema treće opcije.Što se tiče ovih primera koje navodite, to možda ima veze u vašem načinu razmišljanja, ali sve te stvari koje su se dogodile, nijedna se nije dogodila EPS-u i nijedna se nije dogodila u odnosu na tome, izvlačiti odatle zaključak, mi smo na to što ste vi citirali i reagovali tako što smo u budžetu 2015. godine zabranili davanje garancija za tekuće finansiranje, za radni kapital i time smo presekli upravo to. Rekli smo da ćemo davati garancije samo za dobro obrazložene razvojne projekte. Ako nađete da smo prekršili to pravilo, ja sam spreman da napravimo reviziju i da to sve ispravimo.Znali smo da su glavni izvor toga bili neplaćeni tekući računi. To su bila tekuća obrtna sredstva, pre svega, „Srbijagasu“, da bi nastavili snabdevanje gasom, da bi platili svoje tekuće obaveze prema dobavljaču iz inostranstva i da bi obezbedili nastavak snabdevanja javnih objekata, škola, obdaništa i preduzeća za koje smo tada politički smatrali da treba da imaju nesmetan produžetak snabdevanja.Mi smo se sa tim problemom suočili. Uveli smo vrlo, vrlo oštre mere da sada ne dozvoljavamo rast tih obaveza mimo onoga, znači, država ne daje garancije već odavno, a sada i radimo praćenje stanja obaveza tih preduzeća i ne dozvoljavamo da te obaveze rastu, pošto znamo da postoji opasnost da se one direktno ili indirektno prevale na budžet. Tu se potpuno slažemo, ali to smo možda ima hiljadu problema. Oni su napravili plan restrukturiranja, oni su napravili plan unapređenja menadžmenta, oni su napravili plan tehničkog poboljšanja da se smanje gubici koji su išli 16, 17%. Oni su napravili plan povećanja naplate. Grafikom koji pokazujete možda uključuje neke kapitalne projekte koji se realizuju, ali morate da gledate kako to utiče na keš flou EPS-a. Ja mislim da EPS ima keš flou. Siguran sam da je rizik davanja ove garancije faktički rizik jako mali. Srbije“ plaća sve. „Elektroprivreda Srbije“ može da kupi ponekad skupe automobile, ali ne pravi greške da refinansira obaveze. Oni su ljudi, u socijalizmu je smišljen termin pozitivna nula. E, oni su majstori da dođu do pozitivne nule, ali nikada da pređu tu granicu. granicu. To je vrlina ili mana sistema tog obima.Smatram da je stvarni rizik za budžet ovde jako mali. Smatram da je ovo dobar projekat, a ministar Antić može da vam ponovi zašto ovaj konkretni projekat predstavlja dobar projekat.Što se tiče ovih drugih stvari, jedna je stvar, nema nikakve nekonzistentnosti između toga da vam neko iskaže nezadovoljstvo tekućim menadžmentom, što je inače potvrđeno planovima restrukturiranja i teškoćama da se to realizuje. da smo mi imali situaciju da je od donošenja plana restrukturiranja, do početka proteklo šest meseci i da je sindikat uložio ogroman napor da raspravu o restrukturiranju EPS-u preusmeri na raspravu o uslovima odlaska u preranu penziju, što je u redu, to je njihov interes, ali je strateški interes EPS-a, koji pruža usluge celoj Republici Srbiji i proizvodi struju, ipak širi interes, a ne samo pitanje kojima se bavi sindikat.To su pitanja, bez sumnje, važna, ali posle šest meseci nama je jedina tema na stolu bila kako da se kolektivni ugovor potpiše i kako da se obezbedi ono što oni smatraju da treba. Ispostavilo se da je ono što oni očekuju četiri, pet puta više od onoga što su tražila druga

prelamaju svi u budžetu, ali ne možemo da sredimo pitanje kumulative koja se pravila 20 ili 30 godina, ni za godinu dana, ni za dve, ni za tri. Tog momenta kada počnete da rešavate te stvari prolazi neko vreme da bi ono došlo na svoje mesto. **Đorđe Milićević**

Moram da kažem da ta pozitivna nula, kada je EPS u pitanju, 2017. godini će doneti prihode od dividende otprilike 13 milijardi. Tako je. Slažem se kolega Vujoviću. Od kada ste vi došli za ministra finansija za ministra energetike je to bolje nego ranije, što i nije baš šala, mada i nije lepo da ja to tako kažem, ali se i malo šalimo.Moram da kažem da ima dobrih diskusija tokom zasedanja. Nije moje to da ocenjujem, ali mnogo stvari smo danas razmenili kao misli i kao ideje. Negde se nismo složili, oko nekih brojeva se nismo usaglasili. Usaglasićemo se, pošto oko brojeva nema mogućnosti da ih posmatramo na različit način. Brojevi su brojevi. Oni mogu biti samo onakvi kakvi jesu.Upravo iz tog razloga, pre svega, sam se javio da bih prokomentarisao nekoliko elemenata. Da, predsednik Vlade, gospodin Vučić, je ukazivao veliku pažnju na javna preduzeća i mi svi već godinama pričamo da javna preduzeća moraju da se uvedu u neki red. Moram da kažem da tu ima rezultata.Kad

„Transnafta“, „Elektromreža“ i „Elektroprivreda Srbije“ će deo svoje dobiti uplatiti u budžet Republike Srbije, to će, kolega Vujoviću, apsolutno biti tako, a „Srbijagas“ koji je iz one, da kažem, predkataklizmične situacije došao u stanje da je pozitivan po poslovanju će deo svog profita dobiti, iskoristiti za vraćanje starih dugova i obaveza. Moram da kažem nešto, evo tu je i kolega Vujović, on to može da potvrdi, iz situacije gde je budžet Republike Srbije, znači, svi građani Srbije su vraćali sve stare obaveze po kreditima „Srbijagasa“, u poslednje dve godine „Srbijagas“ učestvuje u vraćanju tih kreditnih starih linija. kreditnih starih linija. Nije to baš onoliko koliko kolega Vujović očekuje, ali je to blizu toga, odnosno dve trećine tih obaveza samostalno izmiruje.Moram da kažem da to što je premijer sa pravom ukazivao na javna preduzeća i što je terao i Vladu i ukupnu javnost da to pitanje stavi u neki fokus, to je dalo rezultate. Ne znam sada za sve sektore, ali ponavljam, u mom sektoru sva preduzeća iz energetskog sektora su bila pozitivna i u 2015. i u 2016. godini i sa zadovoljstvom vas pozivam da te podatke pogledate. Gospodine Antiću, zaista ne znam odakle vi dobijate podatke, ali ovo su podaci iz finansijskih izveštaja EPS-a. Nisam video podatke za 2016. godinu, pošto nisam mogao da nabavim taj izveštaj. Ovo su podaci za 2015. milijardi dinara, to mu dođe negde skoro milijarda evra duga koje to preduzeće ima. Znate, možda je ono poslovalo uspešno u nekoj godini, ako apstrakujete taj dug, ali milijarda evra, znate, to je ipak malo poveći dug. Znači, dajete dodatnih 45 miliona garanciju na dug preduzeća koji je već milijardu evra u dugu.Da vam pročitam ukratko komentar ove činjenice, člana Fiskalnog saveta, Vladimira Vučkovića koji kaže – već nekoliko godina ukazujemo na to da je država ogroman novac davala za loše poslovanje javnih preduzeća. Kada se podvuče crta račun pokazuje da verovatno ne bi moralo da dođe do smanjenja plata i penzija da smo kontrolisali rad javnih preduzeća, EPS uključen u lepo je što premijer i vi neprekidno govorite i ukazujete da je poslovanje javnih preduzeća loše, ali samo nikako da uradite nešto da to poslovanje bude bolje. Znate, postavljate čoveka koji nema nikakve kvalifikacije da bude direktor bilo kog javnog preduzeća, ne znamo mu ni biografiju, držite ga u v.d. stanju, i to ne samo njega, nego još 30 direktora, odnosno vršioca dužnosti, jer vam je lako da ih tako ucenjujete. Moraju na to da pristanu, pošto veoma lako možete da ih smenite, kad god hoćete, jer su u v.d. stanju. Moraju da pristanu da rade bilo šta što im kažete, a mi sada treba da vam verujemo, ne vi lično, nego onaj ko donosi takve odluke, na reč da će novac koji sada ide u EPS biti odgovorno potrošen.

mi ovde pričamo o različitim stvarima i da ne postoji adekvatno razumevanje šta znači kada kažemo da je jedno preduzeće u jednoj kalendarskoj godini poslovalo pozitivno ili negativno. Naprosto, to je niz pravila koja to definišu i koje se na kraju sagleda završnim računom za tu godinu. To apsolutno, uvaženi poslaniče, nema veze sa stanjem njihovih obaveza.Dakle, stanje obaveza je nešto što je deo investicione politike i raznih drugih segmenata. Ako uzmemo u obzir da je EPS ušlo u, pod znacima navoda, obaveze investicija koje je odobrio ovaj parlament, vezano za izgradnju Termoelektrane „Kostalac B3“ od 608 miliona dolara, onda mislim da sam vam dao odgovor na vaša pitanja i grafikone koje, nažalost, nisam odavde, zbog prelamanja svetlosti, mogao dobro da vidim.Ponavljam vam, sve energetske kompanije posluju pozitivno, ostvaruju operativni prihod, odnosno profit. To što imaju obaveze za investicije i što im to knjižimo na nekim obavezama, to je potpuno druga stvar i nema veze sa ovom tvrdnjom koju vi i ja u ovom trenutku analiziramo.

ministre Vujoviću sa saradnicima i mnogopoštovani ministre Antiću, ja ću samo nekoliko rečenica o dva predloga zakona. Jedan, o davanju garancija Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke Frankfurt na Majni po zaduživanju akcionarskog društva „Elektroprivrede Srbije“ u iznosu od 15 miliona evra, naglašavam, za regionalni program energetske energetske efikasnosti u prenosnom sistemu i, drugo, Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke Frankfurt na Majni u iznosu od 45 miliona evra po zaduženju Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“.Poštovani gospodine potpredsedniče, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, ovi zakoni iz energetike su izuzetno važan posao za Republiku Srbiju, jer strategija razvoja modernih država iliti geopolitičku stratešku ocenu opredeljuju tri ključna resursa danas u svetu: svetu: hrana, voda i energija.Poštovani građani Srbije i narodni poslanici, dovoljna količina energije predstavlja primarni resurs nad ova tri, a ujedno on, na neki način, obezbeđuje dovoljnu količinu ostala dva resursa vode i hrane. Ako se ovo ima na umu, jasan je značaj energetike u očuvanju dugoročne nacionalne bezbednosti, o kojoj je juče ovde nešto govorio i ministar Antić, naše zemlje.Zato možemo slobodno povući paralelu između nacionalne i energetske bezbednosti naše zemlje, jer bez energetske bezbednosti nema ni govora o nacionalnoj bezbednosti Srbije. Mislim da se svi slažemo s tim i da to treba imati na umu. Čini mi se da neki narodni poslanici, pogotovo iz opozicionih klupa, juče nisu ovo imali na umu.Poštovani narodni poslanici, moj zemljak, naš srpski a svetski Nikola Tesla, tvorac moderne elektroenergetike, jednom prilikom je izjavio: „Razvoj i bogatstvo jednog grada, uspeh jedne nacije, progres celokupnog ljudskog roda, strogo su definisani energijom dostupnom za korišćenje“.Poštovane dame i gospodo, i naš predsednik Vlade, gospodin Aleksandar Vučić je izuzetnu pažnju posvetio energetici. Ovo posebno upozoravam one narodne poslanike koji nisu pročitali ekspoze, ni onaj prvi, ni ovaj drugi. Posebno upozoravam profesora univerziteta koji je danas ovde govorio, koji nije imao ovo na umu.U ekspozeu, još gospodnje 2014. godine, na stranici 24, gospodin profesor univerziteta bi trebao znati a ne zna, gospodin predsednik Vlade je rekao povodom ovoga: „Zadatak ovog resora energetike jeste da obezbedi energetsku stabilnost i bezbednost Srbije, odnosno dovoljne količine energenata po održivim cenama“.Poštovane dame i gospodo, zato je Vlada Republike Srbije izradila Strategiju razvoja Republike Srbije energetike do 2025. godine i moram, na radost građana Srbije i većine narodnih poslanika, da konstatujem da je većinu ovoga i ostvarila.Koliku važnost Vlada Republike Srbije i predsednik pridaje ovom veoma važnom resursu pokazao je to, posebno upozoravam profesora univerziteta jer je morao da pročita, jer je ovo dobio, i prilikom izbora nove Vlade Republike Srbije, 9. avgusta gospodnje 2016. godine, kada je u ovom visokom domu rekao: „Ovo je odgovor i onim narodnim poslanicima iz opozicije koji su juče ili danas stalno pitanja postavljali, a evo im odgovora: U

uspostavljena nova organizaciona struktura, na taj način da se sedam privrednih društava za proizvodnju električne energije pripojilo EPS-u, a pet završnih pripremnih društava za distribuciju električne energije spojeno u operatera distributivnog sistema „EPS distribucija Beograd“.“ – ekspoze predsednika Vlade Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, od 9. avgusta gospodnje 2016, strana 57.Ovo je odgovor gospodinu profesoru univerziteta i svima onima koji su juče i danas ovo pitali, a dobili su ovaj ekspoze i nadam se da ga svi imaju danas u torbi.Dozvolite, gospodo narodni poslanici, da vam ujedno dajem na znanje, a nadam se da nemate toliko u sebi sebičnosti, radovanje što je ekspoze predsednika Vlade Republike Srbije citiran u jednom međunarodnom prestižnom časopisu iz Rima, koji se nalazi na „Scimago“ listi prestižnih međunarodnih časopisa. Nadam se da se i vi svi skupa radujete, jer se radi o našem predsedniku Vlade i našoj Vladi Republike Srbije.Moram na našu sreću građana Republike Srbije, a i većine narodnih poslanika, time je po prvi put u modernoj istoriji Srbije jedan ekspoze jednog predsednika Vlade citiran u ovako prestižnom međunarodnom časopisu.Ova

pružanje garancije Nemačkoj razvojnoj banci za dva kredita koja se daju EPS-u i EMS-u, odnosno „Elektroprivredi Srbije“ i „Elektromreži Srbije“, i to po povoljnim uslovima. Ja o tome neću specijalno govoriti, jer je to stručnije i bolje od mene gospodin ministar Antić juče rekao, kao i gospodin ministar Vujović.Dozvolite, dame i gospodo, vi koji ste malo pre sprdnju pravili i koji ste pitali ministre, ovo što ću reći nalazi se u vašim, trebalo bi da se nalazi, odgovor u vašim torbama, ako ste pratili dokumente i zakone ovog visokog doma, koje ovaj parlament donosi, onda ste mogli primetiti da je Zakon o budžetu Republike Srbije gospodnje 2017. godine, koji je ovaj parlament doneo, u članu 3. predvideo i davanje garancija Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke, Frankfurt na Majni, do 45 miliona evra za finansiranje i rekonstrukciju sistema za transport pepela i šljake TENT A, što se odnosi na projekat modernizacije sistema za otcepljenje te Termoelektrane „Nikola Tesla“.Evo, gospodo odgovora, a gde vam je Zakon o budžetu,

Juče su neki narodni poslanici, moram reći, iz opozicionih klupa, stranke bivšeg režima, kritikovali EPS. Oni, dame i gospodo, koji su proces tranzicije EPS-a trebali davno završiti, a nisu. Nisu hteli ili nisu znali ili su preko njega pare krali. Biće da je jedno, drugo i treće. Pogledajte emisiju na B 92 koja svakih sedam dana o tome govori.Ono što građani Republike Srbije treba da znaju, veoma je važno, a to je proces tranzicije koju sprovodi ova Vlada Republike Srbije, na čelu sa našim predsednikom, dozvolite da kažem da je ta tranzicija uslovljena činjenicom da u Republici Srbiji u poslednjih 22 godine nije izgrađen nijedan energetski projekat, to je gospodo za vas iz bivšeg režima. To mora da zna i gospodin Vlakočević, koji je juče govorio, a jedan predsednik jedne minorne političke grupe koji se ponekad pojavi u ovom visokom domu, pojavio se juče da bi kritikovao Vladu Republike Srbije i ministra, a

oni bi morali znati, a ne znaju, ili se prave da ne znaju, da Vlada Republike Srbije već nekoliko godina radi nekoliko više kapitalnih stvari kada su u pitanju TENT i Kostolac. Stručnije i bolje od mene, gospodin uvaženi ministar Antić juče je obrazlagao, ali neki kao da neće da čuju, ili im je žao što se to radi, pogotovo ovaj koji dobacuje, koji je uništio Smederevsku Palanku i zavio u crno za sledećih 50 godina.Pre svega, to su elektrofilteri za otklanjanje praškastog zagađenja. Investicija od 200 miliona evra, a svi krupni kapitalni objekti imaju ove elektrofiltere. To bi trebalo da zna i gospodin profesor univerziteta, a ne zna ili se pravi da ne zna. Osporava generalnog direktora, a gospodin profesor univerziteta nije završio srednju ekonomsku školu, nije završio fakultet ekonomije, nije magistrirao iz ekonomije, nije doktorirao iz ekonomije, nema niti jedan rad iz ekonomije M52, 51. Verovali ili ne, gospodine ministre, a predaje upravo iz ekonomske grupe predmete. O stručnosti, nemojte da vas čudi nestručnost njegova koju je danas ovde iskazao.Elektroprivreda Srbije ima problema, kako ste gospodine ministre rekli, bilo je u prošlosti, biće i u budućnost. Ali, tačno je gospodine ministre, juče ste rekli, da je Republika Srbija četvrta zemlja u Evropi po proizvodnji uglja sa 37 miliona tona godišnje. Podsećam građane Republike Srbije, zamislite građani 37 miliona toga godišnje i on se proizvede, transport transport izvrši i proizvodi od njih električna energija. I imate hrabrosti, gospodo poslanici, juče kritikovati te ljude u tom preduzeću. E, čudite se vi. Čudićete se kada budu izboru.Godina 2016. bila je jedna od dve godine sa najvećom proizvodnjom električne energije u istoriji Elektroprivrede Srbije. Ja znam da nekima malo ovo para uši, ali nećete ovo nikad negirati, proverite. E, to je ova Vlada učinila, to je ovaj ministar učinio na sreću građana Srbije.Mi u prva tri meseca, kako je gospodin ministar rekao, imamo mali pad ali kritizeri danas, gospodine ministre, i juče kao da ne znaju da je to više nego 2001. godine. Kritikovao vas je juče, i vas i predsednika Vlade, upravo onaj čovek koji se te godine bavio izručenjem Slobodana Miloševića Hagu, umesto da se bavio EPS-om.E, sad, dame sad, dame i gospodo narodni poslanici, zašto ovih 13%? Zato što je januar mesec bio najhladniji januar i poslednjih, proverite to, 53 godine. Vidim da se vi smeškate, da vam je kao drago da je tako. Nemojte biti takvi. Dunav je bio totalno zaleđen, imali smo klizišta i još masu drugih stvari. Građani se toga dobro sećaju, jutros na polasku u Skupštinu me upozoravaju. Naš jedan predsednik poslaničke grupe se ne seća,

na pokvaren način, zbog toga Vojvodini treba dati puni suverenitet i priznati je kao nezavisnu državu“, završen citat, 26. oktobra 2012. godine, u jednom uglednom beogradskom listu, da dalje ne govorim.Još ima nekih juče koji su ovde napamet govorili. Nemojte im zameriti, jer jedan od njih je izmislio, pošto je profesor jezika, osmi padež lupetiv. Na kraju, poštovani narodni poslanici, kao čovek struke mogu vam reći da će se u Srbiji računati vreme do dolaska Vučića na vlast, a to je bilo vreme stranke bivšeg režima kada su sve uništili, našu prošlost, sadašnjost, budućnost naše dece. Da su ostali još godinu dana uništili bi i naše korenje vreme posle dolaska Aleksandra Vučića i SNS na vlast, kada je nastao preokret, odnosno modernizacija Srbije, naravno sa koalicionim koalicionim partnerima.Na kraju, juče ste neopravdano prozivali dva ovde čoveka izuzetno odgovorna gospodina Zorana Babića i gospodina ministra Stefanovića. Molim vas, vi koji ste novi koji ste novi da o njima u ovom visokom domu sa dužnom pažnjom govoriti, jer to su izuzetno vredni ljudi, to vi znate koji ste narodni poslanici, izuzetno odani nacionalnim i državnim interesima i na svojim radnim mestima u ovom visokom domu pokazali kako se kako se radi.Pozivam vas gospodo iz opozicionih klupa da i vi glasate za ove zakone, jer ćete bar na taj način, pa makar i malo, pridoneti organizaciji Srbije za koju se zalaže i ne samo zalaže, nego i provodi naš predsednik Aleksandar Vučić, čitava Vlada Republike Srbije i većina poštovanih narodnih poslanika u ovom visokom domu i većina građana Republike Srbije. Hvala lepo gospodo narodni poslanici. **Đorđe Milićević** Reč ima predstavnik predlagača, ministar dr Dušan Vujović.Izvolite. Dozvolite mi kratku dopunu prethodne diskusije.Moram da izrazim svoje iznenađenje kako uspevamo u diskusiji da, neka mesta oko kojih se slažemo, definišemo kao mesto razlaza. Ovde apsolutno nema dilema da se svi slažemo oko toga da EPS može da bude bolja firma, efikasnija firma, da ima manje tehničke i tehnološke gubitke, da ima bolju naplatu i da ima bolji menadžment. Tu apsolutno nema nikakve dileme i apsolutno nema nikakve dileme oko toga, jer smo o tome počeli da pričamo decembra 2014. godine, da su od tada počele pripreme, analize, da su u junu doneti višegodišnji programi restrukturiranja koji govore i o upravljačkom restrukturiranju i o tehnološkom smanjivanju gubitaka i unapređenju poslovanja i u investicijama i u svemu ostalom što može uopšte da se analizira i stavi na papir.Onda prelazimo na drugu fazu, a to je primena svega toga. Vi znate jako dobro da se u Srbiji mnoge stvari teško realizuju. Realizuju se teško zato što mnogi ljudi nisu spremni da prihvate promene. I pored svega toga, EPS je u prvoj fazi, na osnovu toga je i dobio 200 miliona vrlo povoljnih sredstava IBRD kojima je refinansirao svoje skupe obaveze iz prošlosti, uradio to prvo upravljačko restrukturiranje, prešao sa 13, 14 jedinica na efikasniju organizaciju. Da li je to sve promenilo? Naravno da nije, ali su makar prešli sa jedne potpuno rascepkane organizacije na organizaciju koja pruža mogućnost da se te stvari sagledaju i dovedu u red.Što se tiče imenovanja menadžera, nalaženja najboljih menadžera, konkurs je raspisan. Konkurs je istekao 24. aprila. Još nije prošlo ni mesec dana od zaključenja konkursa. U Srbiji nije lako naći menadžere za velike složene sisteme, pogotovo ne sisteme koji imaju tako posebnu poziciju i u korišćenju prirodnih resursa u obezbeđivanju stabilnosti u energetici, odnosno u sferi proizvodnje i distribuciji električne energije i da se istovremeno ispune sva socijalna i druga očekivanja. Vi to jako dobro znate.Ovde govorimo o projektu koji podiže, koji je interes svih nas, podiže se ekološki kvalitet proizvodnje struje iz uglja. Time ispunjavamo, Evropa nas podržava u tome i daje nam subvencionisana sredstva, mi samo o tome pričamo. Ovde ovim niko nije rekao da se odustaje od bilo kog drugog elementa ovog programa. Ovde niko nije rekao da je lako rešiti ove probleme. Razumem da se ovde vrlo lako iz stručne rasprave prelazi u politički teren, ali molim vas nemojte da molim vas nemojte da negirate projekat koji je sam po sebi dobar, zbog toga što imate potrebu da napravite neki politički poen, pogotovo onda kada se u suštini slažete.Ono što vi citirate je u stvari isto to, zabrinutost za probleme, za teškoću u realizaciji. Pogledajte naše izveštaje, već godinu dana kažemo da imamo teškoće u realizaciji strukturnih reformi, pa to je to. To je to, razumete, to je to da ljudi ne žele da ispuste privilegovanu poziciju, ne žele menadžeri da ne budu više menadžeri i da nemaju više mercedese, audije i ostalo. Ali to ne ide tako lako, razumete. Vi jako dobro znate da su naši zakoni takvi da ljude štite, da je teret dokaza na strani onoga ko želi da unapredi stvari, a ne na strani onoga ko brani postojeću poziciju. Vi to jako dobro znate i to je u stvari nešto gde bismo mogli Skupština i mi zajedno da radimo da to promenimo. Mi nemamo načina da razlikujemo šta je racionalni pokušaj unapređenja organizacije od tzv. samovolje poslodavca, države ili pojma nemam koga drugog. To je ono nasleđe naše prošlosti.Prema

i da jedni i drugi mislimo da EPS ima prostora da se unapredi, da ima prostora da dalje smanji tehnološke gubitke i tehničke gubitke, da ima prostora da poveća naplatu i već ima visoki stepen naplate. Ovo što sada evidentiramo dugove EPS-a, pa to je pokušaj da svima stavimo do znanja da se ne može trošiti struja, a da se ne plati, pokušaj da uvedemo savremene brojače itd. To je pokušaj da može na daljinu da se očitava stanje brojača i da se onemogući krađa struje, da kažem narodski. To je suština. Ne može EPS da se unapredi u svom poslovanju ako nemamo sve elemente koji omogućavaju njegovo poslovanje.Konačno, ono što vi navodite kao paradoks, nema nikakvog paradoksa. Znači, ono što mi merimo kao meru, kao glavni pokazatelj efikasnosti je takozvana EBITDA. Sad svi govore EBITDA, a ja ću da kažem kratko. EBITDA su prihodi minus operativni troškovi, ali pre kamata, pre takozvane takozvane naše amortizacije, pre poreza i pre otplate glavnice kredita. To je pokazatelj efikasnosti. Sve ovo drugo je pokazatelj kvaliteta finansiranja, dugoročnosti izvora finansiranja i svega ostaloga. Mi ovim kreditom omogućavamo da EPS nastavi da proizvodi uz manje negativne ekološke posledice i uz bolje performanse, pošto će kamate na ovaj kredit i otplate, znači dva elementa koja se oduzimaju, biti bolji nego što su bili pre. Hvala lepo.

govorio, a o čemu smo u prethodnim diskusijama polemisali.Dakle, mi smo u 2014. godini, sagledavajući Elektroprivredu Srbije kao mesto koje možda predstavlja potencijalni problem, sa jedne strane, a sa druge strane mesto koje predstavlja veliku šansu, definisali naše ciljeve i vezano za reorganizaciju, ali i finansijsku konsolidaciju. Kao Vlada Republike Srbije, u saradnji sa Svetskom bankom i njihovim ekspertskim timom, definisali smo taj program finansijske konsolidacije koji ima više različitih ciljeva, a svi zajedno u sinergiji treba da dovedu do toga da imamo našu najznačajniju energetsku kompaniju kao jednu ekstremno uspešnu u jugoistočnoj Evropi.Ciljevi Evropi.Ciljevi su različiti, od organizacionih, preko optimizacije broja zaposlenih, optimizacije kapaciteta u kojima proizvodimo električnu energiju, preko ovih koji su vrlo merljivi, a vezani su za gubitke i naplatu, o čemu je i kolega Vujović govorio. Ja sada tu hoću da kažem kakvi su rezultati.

APO program i tu smo otprilike negde u skladu sa planom. U poslednjoj 2019. godini tog programa oni treba da se svedu na 10,8. To je niz mera, izmešteno merno mesto, plus oni tehnički gubici koji su pre svega zbog zastarele distributivne mere, pre svega na onom niskom naponu.Kada je u pitanju naplata, nju smo sa 93%, 93%, koliko je bilo u 2014. godini, u 2015. godini digli na 95%, u 2016. smo završili sa 95,2%, a cilj nam je da 2019. završimo sa 96,8%, što bi bilo zaista u kategoriji najboljih elektroprivreda u najrazvijenijim državama. Svi ovi rezultati, svi ovi pokazatelji govore da smo mi tu na dobrom putu. Naravno, svaki taj put ima niz izazova i niz amplituda, ali u svakom slučaju idemo u dobrom pravcu. Ono što je za mene ključno, jeste da definitivno ostvarujemo dobit.Kolega dobit.Kolega Vujoviću, evo, dok smo mi sada diskutovali, ja sam proverio, EBITDA u 2015. godini je bila 46 milijardi i 555 miliona ili 375 miliona evra,

Tako da, nema dileme i nema mogućnosti da dovodimo u pitanje one ocene koje smo malopre izneli, da je EPS i 2015. i 2016. završila pozitivno. Hvala.

Međutim, suštinski se ne slažemo u načinu na koji će se finansiranje EPS-a vršiti, jer smatramo da to dugoročno neće doneti boljitak u razvoju ovog preduzeća.Slušajući ministra Vujovića, poverovao sam da se ovaj kredit koji nam daje Nemačka razvojna banka poklanja građanima Srbije ili EPS-u, a poznavajući višedecenijsku velikodušnost nemačkog naroda prema srpskom narodu i u političkom i u ekonomskom smislu, sumnjam da će to biti tako. Građani Srbije moraju da znaju da u proteklom periodu kada su se tenderi raspisivali za slične konkurse naše firme nisu mogle da konkurišu jer nisu bile u mogućnosti da ispune uslove koje su propisivale one finansijske institucije koje su davale kredite.Navešću tendera iz 2015. godine, kada je bio tender za obnavljanje brojila. Učestvovala je francuska firma Atos i Erikson, a učestvovala je i naša firma poznatog košarkaša Dejana Bodiroge, koja naravno nije mogla da dobije taj tender, mogla je samo da bude podizvođač. Iako je radila najkomplikovanije radove, kajmak je uzimala francuska firma Atos. Tako da, sumnjamo da će i u ovom projektu većinu glavnih poslova raditi strane kompanije, što se apsolutno ne slaže sa politikom Srpskog pokreta Dveri. Mi se zalažemo da ovakve velike poslove rade srpske kompanije.Jedan od razloga o kome još treba razmišljati jeste zašto Nemačka razvojna banka daje nama kredit, zašto naša država, evo SNS je na vlasti već četiri-pet godina, nije formirala domaću razvojnu investicionu banku i da mi iz svojih sredstava finansiramo ovako velike projekte, da razvijamo naše preduzetnike, da razvijamo mala i srednja preduzeća, a ne da stalno uzimamo kredite, u šta nas uveravate, da je ovo ista politika koja se vodi od 2000. godine do danas.Što se tiče drugog problema, dosta narodnih poslanika je danas govorilo ovde o domaćinskom odnosu u poslovanju EPS, ali ne ne znam kako su oni došli do tog zaključka. Po egzaktnim podacima koji su objavljeni i za koje ste dobili kritiku od vaših prijatelja iz MMF-a, javna i državna preduzeća duguju za struju, a u pitanju je 20 preduzeća, o čemu se ovde već govorilo, sa datumom od 10. januara 2017. godine 22 milijarde dinara, što je sedam milijardi dinara više u odnosu na 2016. godinu. To su podaci koji su javni, a domaćinstava u Srbiji duguju 17 milijardi dinara. Znači, pet milijardi dinara manje duguje 150.000 domaćinstava, koji su napravili reprogram duga sa EPS i koji imaju dobru volju da vrate te dugove, ali ne mogu da vrate i dolazi do utuženja, dolazi do izvršenja, tako da je trenutno u planu da se u 100.000 domaćinstava ulazi u stanove, da im se otimaju stvari, da im se uzimaju penzije, jer to je politika koja je došla od 2000. godine u Srbiju i koju danas vi sprovodite.Znači, mali obični ljudi će da plaćaju teret dugova koje prave velike firme i velike kompanije koje su, svi znamo, menadžeri iz vladajućih partija. Tako da, ja predlažem da vi utužite i oporezujete ljude koji vode ova preduzeća, da otimate njima stanove, a da ljude koji imaju dobru volju ostavite na miru. Zato smatramo da ovaj način finansiranja obnove EPS-a nije koristan. Dok se finansiranje ovako velikih državnih preduzeća ne bude finansiralo iz domaćih sredstava, kajmak će uvek uzimati strane kompanije. Pošto mnogo ministara odlazi u Kinu, nadam se da je neko imao prilike da se raspita kod kineskog rukovodstva kako funkcioniše organizovanje i rukovođenje u javnim državnim preduzećima. Sigurno da postoji način da javna i državna preduzeća rade onako kako treba i da ne prave ovolike ogromne gubitke, naravno pogotovo kada su izbori u pitanju. Hvala vam. Zahvaljujem, predsedavajući.Uvaženi ministri, dame i gospodo narodni poslanici, uprkos tome što je uglavnom bila konstruktivna rasprava tokom tokom jučerašnjeg i današnjeg dana za ove važne tačke dnevnog reda, primetila se izvesna nervoza kod nekih poslanika, kod nekih poslaničkih grupa i ako ste se, gospodine predsedavajući, pitali odakle potiče ta nervoza, pa iz istog onog razloga zbog čega je nervozan i njihov šef, njihov glavni šef, glavni mentor Kajl Skot koji ovih dana pokazuje neviđenu nervozu pa napada neke dnevne listove, dozvoljava sebi, potpuno neprikladno, da neke listove naziva ološem, a on je šef svima njima. Šef je i ovim

E, to je razlog zašto su pokazali određenu nervozu, iako je, opet kažem, dosadašnja rasprava bila vrlo konstruktivna, kakva i treba da bude.Kada je reč o predlozima zakona, dakle Predlogu zakona o Agenciji za osiguranje od depozita, ono što bih zaista želeo da istaknem i da podvučem, iako je i ministar Vujović, kao i ministar Antić, obrazložio, odnosno dao sve one razloge zbog čega treba da usvojimo ono što zbog građana treba ponoviti, to je da usvajanjem ovih dopuna se postiže zapravo ta veća doza fleksibilnosti u smislu upravljanja sredstvima za osiguranje depozita, u zavisnosti od trenutnih tržišnih uslova.Takođe, ono što je najvažnije, to je da ovim izmenama smanjujemo i troškove fonda koji su uzrokovani negativnim kamatnim stopama i to sve naravno ima taj pozitivan uticaj, odnosno pozitivan efekat na budžet

Ma koliko se neki trudili da pokažu da zapravo nije tako, Srbija je danas uređena zemlja u svim segmentima, pogotovo u segmentu javnih finansija, i to je zasluga ovih ministara, ove Vlade i konkretno gospodina Dušana Vujovića.Kada je reč o zaduživanju „Elektroprivrede Srbije“ i „Elektromreže Srbije“, odnosno davanju garancija Vlade Republike Srbije za zaduživanje ova dva preduzeća, to je nešto o čemu smo već čuli kako one stvari koje predstavljaju argumente koji idu u prilog zašto da držimo ovo zaduživanje, tako i onog dela lažne argumentacije da mi zapravo ne treba da se zadužimo.Sada ono što je najvažnije, želeo bih da istaknem da je vrednost programa 30 miliona evra. Od toga je 15 miliona zajam plus 6,5 miliona strana donacija, plus sredstva „Elektromreža Srbije“, i to pod najpovoljnijim mogućim uslovima, sa kamatnom stopom od 0,8%. Sada dolazim u situaciju da ponovim sve ono što smo čuli nekoliko puta, ali kao dokaz razlike između ove Vlade i načina na koji ova Vlada vrši ova Vlada vrši vlast i njenog stava prema zaduživanju i onoga što su radili nekad neki drugi, kada su se zaduživali neuporedivo nepovoljnije, kada su se zaduživali pod bukvalno zelenaškim uslovima, sa šest, sedam i osam posto kamatne stope. U tome je ta razlika. Ja razumem zašto oni danas napadaju, ali ono što ne mogu da razumem i ne mogu da nađem opravdanja to je da su oni spremni da napadnu državu koja beleži neke rezultate, koja ide napred,

neke benefite i dao bih podršku za tako nešto. A oni su spremni, zarad pokušaja da politički profitiraju, da na svaki mogući način zaustave razvoj države.Da ne bih došao u situaciju da ponovim sve ono što je danas nekoliko puta ponovljeno od naših kolega, pozvaću da u danu za glasanje podržimo sve predloge iz današnjeg dnevnog reda. Zahvaljujem. Milojičić** Hvala, gospodine Milićeviću.Reklamiram član 106, da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Gospodin Marković je govorio o svemu, sem o dnevnom redu. Zašto onda nije govorio o korupcionaškim aferama, zašto onda nije govorio o vili koju kupuju u Ministarstvu finansija... **Đorđe Milićević** Gospodine Milojičiću, to što želite da vodite dijalog kroz pozivanje na povredu Poslovnika ja vam neću dozvoliti.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, evo još jednom nevaspitanog gesta zbog koga bi trebalo da reklamiramo još jednu povredu Poslovnika jer se na ovakav način, na ovakav način, a neki od njih izgledaju lepo otpozadi, ometaju govornici, i to nije prvi put. Dakle, ovo je reklamacija prva, a posle ove reklamacije ću reklamirati još jednom Poslovnik zbog ponašanja ovih finih, vaspitanih, obrazovanih, kako ih je to sve Saša Janković nazivao.Član 103. stav 8, tražim da odbijete vreme, dva minuta, minuta, zbog zloupotrebe reklamacije Poslovnika ovog prethodnog kolege, iz prostog razloga što je on koristio to kao neku vrstu replike, pokazujući neku zgradu. Ako već hoće da nam pokaže neku zgradu, neka nam pokaže zgradu sa pašnjakom njegovog predsednika Šutanovca. Hvala. Zahvaljujem, gospodine Rističeviću.Mislim da ste bili svedoci i da ste mogli na pravi način da sagledate malopređašnju situaciju kada sam kada sam shvatio da malopređašnji govornik želi da kroz zloupotrebu povrede Poslovnika debatuje, odnosno vodi dijalog sa kolegama iz druge poslaničke grupe, ja sam sugerisao i prekinuo ga u tome.

Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.Uvaženi ministri sa kolegama, poštovane kolege narodni poslanici, građani Srbije i svi Srbi u rasejanju, i za vas je veoma važno da čujete kako se ovde priča o domaćinskom poslovanju i o kadriranju.Smatram da je ugovor sa KfW bankom zaista odličan i domaćinski, ali za Nemačku. Ovde smo više puta ponovili, dakle, Razvojna banka Nemačke, Frankfurt na Majni, a ne razvojna banka Srbije i Beograd na Savi. Postavlja se pitanje – zašto ovako domaćinski režim nije ni inicirao formiranje domaće razvojne banke koju zagovara? Kada smo kod domaćinskog, juče smo čuli ministra energetike više puta da je ponovio da se u ovoj državi 25 godina nije ništa sagradilo u energetici. Kao da je taj isti ministar bio na Marsu svih tih godina, a ne u partiji koja je participirala u vlasti gotovo svih 25 godina, sa izuzetkom možda nepune dve godine.Kada su kadrovi u pitanju, pitam vas – čiji je kadar Mlađan Dinkić i kakav je on efekat i njegov rad ostavio na stanje u našoj državi? Da se sad držimo malo konkretnih činjenica kada je domaćinsko poslovanje u pitanju. Postavlja se pitanje – ko će biti izvođači radova, od koga ćemo uzeti sistem za upravljanje prenosnim sistemima SCADA, da li će biti angažovan Institut „Mihajlo Pupin“ ili se to mesto čuva za „Simens“ ili neku drugu kompaniju? Da li će KfW kada daje novac dozvoliti da mi angažujemo svoje stručnjake koje imamo u Institutu „Mihajlo Pupin“?Da Tu moram da se osvrnem na veoma uvredljivu izjavu ministra finansija, kada je rekao da je teško naći menadžere u Srbiji. Teško je naći poslušne menadžere koje ćete držati u v.d. stanju, to je teško. Ali, mi stručnjake imamo i mi dozvoljavamo da, zbog odnosa režima prema njima, oni odlaze u inostranstvo.Da se vratimo na „Simens“, na „Skadu“, na sistem za upravljanje. Složiću se sa gospodinom Atlagićem da je to pitanje naše nacionalne bezbednosti. To je zaista tačno. To se videlo na primeru u Iranu, koji nije imao svoj Skada sistem, već su Simensov implementirali, pa kad su imali taj problem sa staksmet virusom, čitav Iran je bio u bezbednosnom problemu, pa i šire, čitav region. Oni su tada bili prinuđeni da razvijaju sopstveni sistem, a mi ga već imamo. Imamo sopstvene stručnjake. Tako da ćemo vrlo brzo videti to domaćinsko poslovanje o kojem vi pričate.Kad

kraju još oko tih izbora kojima nas plašite, mi nismo frustrirani nikakvim procentima. Ne dobijamo nikakve pritiske da moramo toliko i toliko glasova obezbediti za svoju stranku. Ako građani ne budu želeli da ih Dveri predstavljaju ovde u parlamentu, to se neće dogoditi i to će biti njihov izbor, ali to nikakav krah nije za nas iz Dveri, jer živimo od svog rada i živećemo i dalje.Kad

Hvala lepo.U nekoliko prethodnih diskusija pojavile su se i ideje i pitanja na koja mislim da ne bi bilo loše da odgovorimo. Jedno je bilo pitanje koliko su zastupljene konsultantske usluge i slične usluge u ovim projektima. Mogu da vam kažem da su, po mojim podacima, u projektu otpepeljavanja, tj. o projektu od 45 miliona evra, da su 2,5 miliona evra predviđene konsultantske usluge, u projektu unapređenja mreže EMS-a, da je 1 milion predviđen za konsultantske usluge, koji se finansira iz granta koji ide paralelno sa ovim kreditom, prema tome, to apsolutno neće biti sredstva kredita.Drugo vrlo, čini mi se, značajno pitanje koje sam pokretao na mnogo mesta do sada uključujući sednice koje smo imali u sklopu tzv. Berlinske inicijative, to je bilo pitanje ravnopravnosti pristupa srpskih firmi sredstvima koja se obezbeđuju kroz finansiranje kredita. Jedna stvar je tu želeti dobre principe, druga stvar je to realizovati u praksi.Prvih godina posle sankcije srpske firme su bile u podređenom položaju zato što nisu mogle da ispune čuvene elemente pretkvalifikacije za te tendere. Znači, oni nisu mogli da pokažu za tri godine izveštaja o poslovanju, koji su prošli reviziju koja se priznaje međunarodno. Time se međunarodne organizacije i oni koji su glavni konkurenti štite od konkurencije. Znači, oni kažu – ako nemate tri godine račune, odnosno izveštaje o vašem poslovanju, koje su prošle reviziju poznatih svetskih kuća, vi jednostavno ne možete da prođete taj prvi test. Neke firme naše su sada u situaciji da to mogu da prođu.Drugi element je bio kvalitet i sposobnost da se obezbedi finansiranje, tj. bankarske garancije i svi ostali uslovi, i tu polako izlazimo i tu na zelenu granu i tu pokušavamo da dođemo u bolju situaciju. Prava rešenja će se pojaviti tek kada završimo pregovore o Petoj glavi evrointegracija, koja se tiče upravo javnih nabavki i kad nam budu priznavali domaća pravila javnih nabavki u međunarodno finansiranim projektima. Do toga nije lako doći, ali su sve zemlje prolazile kroz to. Postoje analize koje pokazuju da se veliki deo sredstava koji se daje iz subvencionisane pomoći, ovo je za AJDU bilo rađeno, znači, za onu granu Svetske banke koja se bavi finansiranjem najnerazvijenijih zemalja u svetu, da se veliki deo reciklira i vraća u najrazvijenije zemlje, pošto one uspevaju da dobiju te tendere.Znači, to je cela jedna profesija koja se time bavi. Mi možemo da se žalimo, ali mislim da je mnogo bolje da se organizujemo da što pre zaključimo Petu Glavu i da budemo u situaciju da možemo ravnopravno da konkurišemo. Ne samo to, nego moramo i da vratimo naše projektovanje i sposobnosti naših firmi da budu konkurenti. To je nešto što smo imali, znači nećemo mi lako da budemo mnogo bolji, ali barem da vratimo ono što smo imali pre 20 ili 25 godina. To je prvo pitanje.Drugo pitanje, takođe, gde se potpuno slažemo, ali je je lakše reći nego uraditi, to je pitanje Razvojne banke. Vi znate da smo mi, da se nalazimo na žalost, sa najgore moguće strane tog problema, da su svi pokušaji do sada kod nas dali, neću da ocenjujem globalno, ali dali dovoljno loše rezultate da se sada niko ne usuđuje da krene u to dok ne pripremimo teren. Znači, Razvojna banka je dobra ideja, ali su rizici ogromni. Razvojna banka ima smisla ukoliko može da privuče sve ove bilateralne u tu Razvojnu banku.Drugim rečima, dobre razvojne banke u zemljama koje to kvalitetno urade privlače sigurno sredstva svih donatora koji nemaju nameru da se bave mikro menadžmentom tih grantova. Privlači sredstva drugih zemalja, privlači sredstva na tržištu i tako dalje i uspeva ta sredstva strateški da usmeri u prave projekte. Oni moraju da imaju pogotovo inicijalnim dekadama rada, više nego striktna pravila poslovanja.Samo da vas podsetim, Evroazijska banka, gde su glavni akcionari Ruska federacija i Kazahstan, ima striktnija pravila nego što imaju standarde međunarodne finansijske organizacije. Setite se oni su nama morali de fakto da kanseluju drugu tranšu kredita za podršku budžetu zato što tada nismo imali program sa Fondom. Znači, oni često moraju da budu veći katolici od pape, kako to narod kaže i da poštuju ta pravila više nego drugi.Znači, drugi.Znači, slažem se da treba da razvijamo Razvojnu banku ali tu ima jako mnogo tehničkih i finansijskih pitanja koja moramo da rešimo na pravi način da se ne bi dogodila situacija da imamo sredstva koja neće biti usmerena na prave prioritete, koja neće dati efekte koje očekujemo. U principu je to moguće, realizacija je jako teška.Proveo sam ceo svoj radni vek radeći u takvoj organizaciji, tamo nije lako, ovde bi bilo tri puta teže to uraditi zato što su očekivanja veća, mogućnosti manje, rizici i pritisci ogromni. Hvala lepo. niti je u negativnom kontekstu govorio ono o čemu ste vi govorili.Reč ima narodni poslanik, Vladimir Orlić. **Vladimir Orlić** Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, gospodo ministri, bih pre svega na prvom mestu, u najkraćem da izrazim podršku predlozima zakona. Dakle, i Zakon o osiguranju depozita i Zakon o Agenciji za osiguranje depozita, jer zaista smatram da više nego ima smisla, potpuno je ispravno zaštiti novac građana ove države i kroz predloženo rešenje u ova dva zakonska predloga.Drugo, kada je reč o novcu koji treba da posluži na modernizaciju jednog sistema u TE Nikola Tesla, i novcu koji treba da posluži za unapređenje kapaciteta prenosnog sistema EMS. Dakle, i jedno i drugo je bez ikakve sumnje korist za ovu državu, korisno za njene građane, i tokom raznoraznih rasprava, teoretisanja i ostalih naklapanja, ponekada mi nismo danas čuli nijedan jedini razlog, a zašto bi bilo koji od ova dva programa bio loš, pogrešan, štetan, bilo šta slično.Čuli smo što šta drugo, ali da nema smisla uložiti na primer na ove dve teme, to nismo. Da li smo mogli uopšte da čujemo da finansijski uslovi koji su predloženi nisu dobri. Bio je jedan pokušaj, nije bio baš najspretniji, moram da priznam, ali da pogledamo malo konkretno i realno, da li su ovi uslovi, a dati su vrlo detaljno u materijalu koji je dobio svaki narodni poslanik, vrlo precizno, da li su oni nepovoljni. Da li je recimo, 0,8% kamate godišnje nepovoljno? Vrlo je dobro što je konkretno i ministar Vujović tu, ja sam više puta pozdravio činjenicu da baš svaki put kada je tu i kada se postave određena pitanja, veliko je zadovoljstvo slušati obrazloženja i kako se šta dešavalo u ovoj zemlji i kako je danas i kako iznose određeni brojevi, zbog čega i zašto.Velika je šteta, i to moram i danas da ponovim, što mnogi, na žalost propuštaju priliku da iz toga što ministar kaže nešto i nauči, da nešto bolje razumeju. Ako ni zbog čega drugog da sutra ne ponavljaju istu grešku, pa da pričaju iznova i iznova izanđale fraze, na koje je lako odgovoriti i zaista je ponekad mučno i tužno gledati narodnog poslanika koji se sramoti iznoseći jedno te isto i uvek prolazeći na jedan te isti način kada dobije kontra argumentaciju od ministra. No dobro. Svako neka brine o sebi i u tom smislu, dakle ovo su uslovi dobri i ovo su uslovi koje uvek mi napravimo, paralelu ne može ni da poredimo ni sa deset puta većim iznosom kamate na godišnjem nivou kakve smo imali.Evo, koliko sam ja ovde u ovoj sali, ima par godina. Kada god dođemo do budžeta, obavezno se podsetimo i neke stavke koja se odnosi na uslove zaduživanja sa 8%. Evo, uporedite ovih 0,8% sa 8% i kažite da nije dobro. Ne može to niko. Par komentara samo na nešto što se moglo čuti u smislu određenih napomena danas, pri tom ne mislim na one pokušaje dobacivanja likovne sekcije žutog preduzeća, video sam da je čovek doneo danas neki crtež, verovatno da nam se pohvali kako je nešto lepo nacrtao. Šteta jeste što izgleda kao siva mrlja, pa nisam mogao da se nadivim koliko, siguran sam zaslužuje. Nadam se da ćemo dozvoliti preduzeću da u budućnosti koristi bojice, kada bude crtao.Što crtao.Što se tiče, recimo napomena da neki istorijat odnosa između Nemačkog i Srpskog naroda nije dobar, pa zbog toga treba da sumnjamo u ove sporazume. Dakle, molim vas da budemo ozbiljni do kraja, da se bavimo ovim poslom tako da to bude sigurno u interesu društva. Da se ne pitamo da li je važno ili nije važno, ne samo negovati dobre odnose, nego razvijati privrednu saradnju. Da se podsetimo, ako ih ne znamo da saznamo na kom je ona nivou, koliko nam je važna privredna aktivnost kompanija koja dolazi iz te države, koliko nam je važna i značajna politička podrška, koliko nam je važna, evo baš ovakve korisne sporazume, mi možemo da dobijemo sutra i da ih iskoristimo još jednom za nešto što direktno služi ovoj zemlji i njenim građanima, našim javnim preduzećima ali i važnim sektorima na bilo koji način, dakle to apsolutno nije način.Druga stvar, što se tiče Železare, razumem da je bilo malo šire rasprave danas, opet nije dobro da ona ide previše u širinu ali Železara je interesantno pitanje evo i danas iz bar dva razloga.Prvi razlog, i moj pozdrav i moje divljenje likovnoj sekciji žutog preduzeća, prvi razlog zato što Železara zaista jeste jedan dobar primer, jedan vrlo efektan primer. Kako može veliki i krupan problem da se reši? Kada se tim problemom bavi neko kome je zaista stalo i neko ko zaista ume da rešenje nađe? Ja to sigurno, opet mislim pre svega na Aleksandra Vučića i Vladu koju vodi. Železara jeste nastavila da radi, iako su oni koji su i danas nešto ovde pričali o njoj imali fenomenalna rešenja u vidu da se ona likvidira, da se zatvori. Nisu čak ni krili da to misle i to su doslovce govorili. Mogu da se pronađu izjave iz 2013. i 2015. godine.Imamo problem sa Železarom, šta ćemo sa njom? Ma katanac na vrata, pa svako neka brine svoju brigu, kako zna i ume. E pa, ne dame i gospodo, ne, drugarice i drugovi kako god se vi tamo oslovljavali, pronađe se rešenje, tako da ne samo sistem nastavi da radi i ne samo da 5.000 porodica opet ima izvor prihoda, nego da taj sistem nastavi da radi tako što ima i veći rezultat nego što je imao pre nego što je došlo do uspešnog partnerskog odnosa sa našim prijateljima iz Republike Kine pa beleži bolje rezultate i to se moglo u medijima pročitati, ako se samo neko potrudi da to pogleda. Pa, zbog toga što ima bolje rezultate, zapošljava i više ljudi nego što je zatekao, pa zbog toga što ima bolje rezultate, on i podigne primanja tim ljudima koji su angažovani, pa zbog toga što ima bolje rezultate najavi i prijem novih ljudi u redu veličine od stotina, dakle, o stotinama pričamo.Sada, uporedite to što se dogodilo, to je zaista više nego uspešno rešenje sa onim što su veliki politički geniji i ekonomski stručnjaci, razno-razni eksperti opšte prakse sa druge strane predlagali, katanac na vrata, svi na ulicu i kud koji mili moji. E, recimo i to je dobar primer razlike u odnosu između onih kojima je stalo i koji hoće da rešenje nađu, i koji imaju načina da ta rešenja nađu, koji to umeju i oni koji bi samo nešto pričali i ponašali se po sistemu - brigo moja pređi na drugog.Što je još recimo interesantno ovo pitanje? Pa zato što je aktuelno. Evo i ovih dana mi smo imali više, veoma, veoma važnih vesti, baš zbog delegacije koju lično predvodi Aleksandar Vučić, 20 i ministara i gradonačelnika, delegacija na najvišem mogućem nivou u poseti Narodnoj Republici Kini. Bavi se, podjednako važnim pitanjima, bavi se npr. mogućnošću da rešimo sudbinu RTB Bora, koju smo takođe pominjali danas i tako se recimo traže rešenja kada zaista hoćete da ih nađete i tako se recimo otvaraju vrata da tog rešenja zaista i bude. Neću da pitam, znamo već šta je predlog rešenja sa druge strane. Opet onaj katanac na vrata i opet svako kako zna i ume. Samo da niko tamo ne brine ni o čemu, da se ne zamara dok crta, bez bojica za sada.Slušali smo, recimo, i o tome da postoje veoma dobre šanse i značajna politička podrška od samog vrha, najviših autoriteta u Narodnoj Republici Kini da se uspostavi direktna avio linija.(Radoslav Milojičić: Jel Da se unapredi turizam i u infrastrukturi, a tema je taman koliko i ona „Železara“ za onoga ko pita.Kako beše, kolega? Univerzitetski profesor, jel tako? Dakle, taman je toliko tema.Koliko bi značilo za ovu zemlju da dalje unapređujemo infrastrukturu? Mi smo i memorandum potpisali, a i ugovor se potpisuje za putnu infrastrukturu sve do granice sa Crnom Gorom.Da ne pričam o svemu onome za šta ugovori već postoje. Na papir su stavljeni konkretni uslovi koji će omogućiti da se i ona brza pruga do Beograda do Budimpešte uradi. Sve je to podjednako važno kao i ova „Železara“, jer je od životnog značaja za građane ove zemlje. Pa kada se tako nešto pomene, na čemu ja zahvaljujem, red je da se što god i dalje čuje na tu temu, o njemu promisli, možda nešto i nauči. To nikad nije loše. To je uvek korisno.Kada se pominju javna preduzeća i to što neko u jednoj rečenici kaže da nema odgovarajućeg menadžmenta, a ima, ima jedan, ima tri, koliko sam zna o čemu priča, to nek ostane pitanje za te druge.Pošto su se pominjale kvake, za sam kraj jedno pitanje s moje strane – pa, u čemu je kvaka? Zašto neki ljudi ovde uporno odbijaju da se stvarima bave na ozbiljan, ispravan način, da izvuku određene zaključke i pohvale, ono što je zaista dobro, makar i sami ne prošli na izborima mnogo bolje zbog toga, ali gore od ovoga kako su prošli, teško?Dakle, šta je kvaka? Kvaka je da se neke stvari ovde, dame i gospodo, zaborave, da se nekako izbace iz prvog plana. Na primer, činjenica je da se ovde o budžetu ove zemlje, o nivou novca kojim mi raspolažemo bave ljudi koji su u stanju da sami sa sobom potpisuju ugovore kako bi tim novcem koji dobiju od države raspolagali na nepošten da sa svojim fantomskim udruženjem fantomski pokret potpisuje neki ugovor. Zamislite, sam sebi izdaje grejalice, zamislite taj nonsens, a onda brine o budžetu, brine o profesionalnom menadžmentu, brine o biografijama, kvalifikacijama i transparentnosti?Inače, uzgred budi rečeno, imali su priliku da pokažu i biografije i kvalifikacije i transparentnost i da li znate šta je bilo od svega toga onda kada su imali priliku? Pa jedno veliko ništa. Znači, ono o čemu su pričali pokazali nisu, a imali su evo baš ovde, u glavnom gradu, glavnom gradu, više od dve godine prilike da pokažu to u praksi. Ništa, slovo na slovu. Dakle, jedna obična priča, potpuno prazna.Šta se još želi, recimo, zaboraviti ili izbaciti iz prvog plana? Pa evo oni koji pominju s vremena na vreme Mlađana Dinkića, nekako bi hteli da se zaboravi da sa njegovim okruženjem druguju, da sa njima šetaju na onim neuspelim protestima. Ne znam da li još uvek ima tih protesta? Nešto ih ne viđam ovih dana. Oni bi voleli da mi to nekako nemamo u vidu.Kad spomenuh procente, da se ne setimo šta je rezultat tih i takvih priča, teorija i tog nedostatka odgovarajućeg znanja. Taj se rezultat meri baš procentima, nekim procentima na nekim izborima. izborima. Sada ću ja ovo da završim citatom, jer sam video da to kolega Atlagić radi veoma efektno. Stavili su kao zvaničan stav, kao zvaničan zaključak ti veliki politički geniji iz internet pokreta sledeću misao u jedan svoj materijal pre samo neku godinu: „Stvorio se utisak“, dakle, oni imaju neki utisak, „da su građani maloumni i da samo demagogija može da se proda“. Svaka čast.Kao što se i moglo zaključiti, dame i gospodo, debelo su potcenili građane Srbije. to što ih doživljavaju ovakvima, pa se ponašaju tako kako se ponašaju, pa to građani vide. To građani prepoznaju, pa se građani tome na odgovarajući način i oduže, zahvale im se onim malopre pomenutim procentima glasova na izborima, dva posto glasova na izborima. Ima tamo i četiri. Bio je jedan i šampion od pet posto. To je plafon političkog domašaja onih koji se politikom bave ovako ozbiljno koliko se bave.Što se nas tiče koji ove stvari ipak malo bolje razumemo i malo više cenimo, još jednom, ovakvi predlozi zakona dobiće podršku. Hvala vam lepo. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem.Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. Poslovnika Narodne skupštine, sada određujem pauzu u trajanju od 60 minuta.Sa radom nastavljamo u 15 časova i 8 minuta. Zahvaljujem.(Posle Hvala